кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, представям на Вашето внимание Проект на програма за работа на Народното събрание за 29 – 31 юли 2020 г.: „1. г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги – Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 17 юли 2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 23 юни 2020 г.; Светлана Ангелова и група народни представители, 14 юли 2020 г. 2. Избор на подуправител на Националния осигурителен институт. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 9 юли 2020 г. 2020 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносители: Ирена Димова и група народни представители, 10 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Вносител: Министерският съвет, 7 юли 2020 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 10 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 23 юли 2020 г. – точка първа за четвъртък, 30 юли 2020 г.

2020 г. 7. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 1 юли 2020 г. – точка трета за четвъртък, 30 юли 2020 г. 8. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията

Моля, режим на гласуване

Постъпили законопроекти и проекторешения от 22 до 28 юли 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител – Анна Александрова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Доклад относно изслушване на кандидатите за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Водеща е Комисията по енергетика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Вносители – Пламен Христов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по здравеопазването. Законопроект за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за международна организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени от 20-ата Сесия на Общото събрание. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по външна политика. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи. представител Пламен Нунев. Разпределен е на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад относно представянето и изслушването на кандидатите за подуправител на Националния осигурителен институт. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

на съюзнически и чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Швейцария. Разрешението е в сила за периода от 29 юли до 1 август 2020 г. за един полет с цел транспортиране на дипломатически персонал. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед оглед отбраната на страната. Уведомлението е постъпило на 28 юли 2020 г. с вх. № 003-09-52 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение: в Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпил Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Централната избирателна комисия за първото полугодие на 2020 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение: в Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 26 юни 2020 г. – 21 юли 2020 г. и

Едно от исканията на протестите по улиците на България е да има правова държава, върховенство на закона, да функционират институциите, да има разделение на властите и взаимен контрол между тях. Не ги чувате! Това, което правите днес с този дневен ред, е принос към унищожаването на парламентаризма и още един факт на налагане на едноличната власт в България. Вчера министър-председателят обяви социално-икономически план в размер над 2 млрд. лв. в помощ на икономиката и хората за възстановяване от кризата. Той ги обяви! Пак от джипа, пътувайки из страната, сякаш това са му лични пари. Не, това са парите на българските граждани! И вместо днес да е тук, да представи анализ на изпълнението на бюджета, да предложи актуализация на бюджета на парламента, както се прави в парламентарна република, какво предлагате Вие? Дори не и управляващото мнозинство, предлага ги един депутат коалиционен партньор! И чуйте какво, вероятно не сте обърнали внимание: в Закона за местните данъци и такси промяна на ДДС върху вино и бира. Нормален парламентаризъм ли е това според Вас? Освен това, предлагате го по начин, по който лишавате опозицията от всякаква възможност да направим своите предложения и своята позиция по актуализация на бюджета и раздаването на тези 2 млрд. лв. Парламентаризъм ли е това? През цялото време лицемерно говорите за подаване на ръка, за търсене на единение в криза и лишавате опозицията от парламентарната възможност и отговорност – наша отговорност пред нашите един милион избиратели, да предложим своето виждане за антикризисен план. При това то не е минало още на комисия. Тепърва ще има комисия, която да разглежда предложението на Валери Симеонов. Няма правителство, няма коалиция, няма управляващо мнозинство, няма парламентарна група на ГЕРБ кой носи тогава отговорността за тези предложения? Кой носи отговорността, че не давате никакви гаранции 700-те милиона за бизнеса, че ще стигнат там, където им е мястото, а няма да му отидат в чекмеджето? (Шум и реплики.) в днешния дневен ред предлагате второ гласуване на Закона за социалните услуги. Уважаеми колеги, „БСП за България“ внесохме пред Конституционния съд жалба и той се произнесе, че има текстове, които са противоконституционни. На базата на това направихме предложения между първо и второ четене. Всичките ги отхвърлихте. Всички до едно! Подавали сте били ръка. На кого? На тези семейства, които се тревожат за децата си ли, на опозицията ли? На никого! Самодоволни, самодостатъчни, предлагате дневен ред, който не отговаря на обществените очаквания, който е обратен на това, което искат хората – правов ред, върховенство на закона, разделение на властите и взаимен контрол. Затова гласувахме против този дневен ред. Затова настояваме министър-председателят да дойде и да не говори пред парламента за мазнинки. Това може да го казва на улицата. Тук да дойде с числа какво е изпълнението на бюджета, какви са прогнозите до края на годината, откъде идват тези 2 милиарда, как ще бъдат компенсирани, и да дебатираме как тези пари ще стигнат до хората – пряко до семействата, пряко до домакинствата, пряко до малкия и средния бизнес, а не в джобовете на обкръжението Ви. С това, което правите днес, наливате още масло в огъня на протестите. Не го ли разбирате?!

Не се съобразявате да има ред в залата – декларация от парламентарна група, прочетена от нейния председател, половината от декларацията не се чу. Видях, че имаше колеги от другата страна (шум и реплики Ще се намесите ли като хората, за да може това, което се говори от най-високата трибуна в България, да стига до ушите не само на народните представители, а и на тези, които са отвън?

Мисля, че няма никаква пречка българските граждани да следят как се движат дебатите в парламента. Тук има представители на медиите, които отразяват всеки един момент от работата на Народното събрание. Процедура – заповядайте,

– срокът за предложения по приетия на първо гласуване на 22 юли 2020 г. Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-56, от 25 юни 2020 г. да бъде удължен с две седмици. Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Моля, гласувайте така направената процедура.

хората очакват от нас решение за справяне с кризата, ние тук се занимаваме в момента с удължаване на срокове. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Народното събрание въобще не е адекватно с дневния ред на държавата, с дневния ред на българските граждани. За пореден път днес, за тази седмица за първи път… …Ви моля да призовете министър-председателя, да го поканите да дойде в тази зала и да обясни какво се случва в държавата. Милиард и 800 милиона ще бъдат изхарчени. След една седмица парламентът вече няма да заседава.

Поканете министър-председателя да дойде в тази зала и да обясни на народните представители, които са избрани от над 2 милиона и половина – 3 милиона български граждани, какво ги очаква в следващите месеци, на кого ще помогне, на кого ще попречи! Защото решението, госпожо Председател, не е да излезеш по телевизора и да кажеш: милиард и 800 милиона, и след това четирима министри да обикалят и да се чудят какво е искал да каже министър-председателят. Решението… (Председателят

Госпожо Председател, моля Ви да не ме прекъсвате. Две минути мисля, че е времето, с което разполагам като процедура. Вие започвате на минута и половина да ми прекъсвате

единствената спасителна мярка, единствената мярка, която ще бъде приета от хората навън, от хората, които са ни пратили тук – в парламента, е оставка на правителството. Единственото, което трябва да направи, е да дойде и да подаде оставка в…

КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски! Моля, квесторите, поканете господин Свиленски да си седне на мястото. Моля Ви, господин Свиленски! Господин Попов иска и той да каже нещо. Оставете трибуната и господин Попов да каже нещо. Моля да заемете местата си! Моля за ред в залата!

България): Уважаема госпожо Председател, с тези си действия сега, в момента, Вие доказвате, че този парламент е изчерпан – това, което ние казахме, и го твърдим. Този парламент е изчерпан. Не Вие трябва да се свържете с министър-председателя и да го молите тук като пръв сред равни като председател на Народното събрание, а той трябва да е тук. Той трябва да се свърже с Вас и да дойде, защото вкарвате законопроекти, които изобщо не са били на обществено обсъждане, законопроекти, по които има решение на Конституционния съд, а него го няма тук. Нямаше го и миналата седмица, когато си санира кабинета.

Благодаря Ви, господин Попов. Министър-председателят няма как да знае, че го търсите. Аз ще се обадя, да се свържем с кабинета му и ще Ви информирам.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Караянчева, настоятелно моля да дадете почивка, докато дойде министър-председателят Бойко Борисов. Ние не можем да поискаме почивка преди да е минал един час от заседанието, но Вие имате право. Защо? Господин Бойко Борисов, откакто са протестите, за пореден път доказва, че е най-големият страхливец и с неадекватните си действия… (Ръкопляскания от Той трябва да е тук и да обясни как ще се премине през цялата тази ситуация, в която ни е поставил. И да спре да се крие като мишка

Господин Мирчев, моля да не правите скандали в залата. Да наречеш някого мишка, мисля, че е обида. Наложила съм наказание… Моля да си седнете на местата! Вие сте решили днес да правите скандали, господин Мирчев, виждам, и не желаете Народното събрание да си свърши работата с планирания дневен ред.

Госпожа Дариткова иска да направи процедура по начина на водене. Не отнемайте думата на народните представители, нямате това право.

…просташки от колеги, които от тази трибуна демонстрират поведение, което не подхожда на народни представители! шум и реплики от „БСП за България“.) Вие сте тук да защитавате интересите на българските граждани. Българските граждани очакват социалните мерки, които бяха анонсирани, и тази седмица ние трябва да ги запишем в съответните закони.

са в емоционална криза, дайте 10 минути почивка, за да могат да се успокоят и да пристъпим спокойно към работата, защото тя е сериозна и ние наистина трябва да подходим отговорно

преди една минута наложихте наказание на колегата Стоян Мирчев заради това, че сравни министър-председателя с мишка. Каза „като мишка“. Току-що председателят на парламентарната група на ГЕРБ нарече цялата парламентарна група простаци и реплики от ГЕРБ.) Това лежи на Вашата съвест, госпожо Председател. Тъй като в дневния ред на Народното събрание няма нито една дума за икономическите мерки; няма нито една дума за тези милиард и 800 милиона; няма нито една дума за тези 50 лв. на пенсионерите; няма нито една дума за хората, които останаха без работа и няма кой да им плати съществуването през тези месеци; няма нито една дума за бизнеса, който очаква да бъде подпомогнат;

Поради тази причина, госпожо Председател, уважаеми колеги, ние не виждаме смисъл – тази програма днес не отговаря на очакванията на обществото, и затова парламентарната група на БСП ще освободи пленарната зала, за да може да продължите

Колеги, моля за тишина в залата! Всяка парламентарна група има право да реши как да работи.

Ще Ви помоля да изчакате да се успокои залата, за да чуем и Вашата декларация. Колеги, моля за ред в залата! Който ще напуска залата, моля да е по-бързо, за да започнем да работим.

Още на 15 май от името на ВОЛЯ предложих да се намали ДДС-то на фитнесите, тъй като този бизнес е сред най-пострадалите от корона кризата.

Процедура за госпожа Георгиева. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Предложението ни за намаляването на ДДС-то не беше прието по комисии, защото останалите партии се въздържаха, пренебрегвайки мотивите ни, че при 9% ДДС фитнесите ще успеят по някакъв начин да минимализират загубите си, както и че физическото здраве на българина пряко се отразява върху неговия имунитет. Предложението ни бе успоредно с това да се редуцира – 9% ДДС и на книгите, учебниците и хартиените учебни помагала. Управляващите имаха тяхно виждане по въпроса, което се припокриваше с нашето и следователно приеха тяхното. В тази връзка за пореден път трябва да припомним, че от ВОЛЯ не сме ревниви към законовите ни инициативи. За нас важното е хората да живеят по-добре, а бизнесът да се развива в настоящите времена, следователно и да оцеляват, затова винаги сме подкрепяли законопроектите, които са били в полза и на българските граждани, и на икономиката ни. Дори не се и сърдим, когато предложенията на нашия лидер престояват по нечии чекмеджета с години, преди някой да се сети колко рационални и полезни са те. Само един пример мога да Ви дам: идеята на Веселин Марешки за държавна верига от бензиностанции – трябваха три години, за да се прозре, че тя би била от национално значение за живота на България. Свикнали сме да изпреварваме събитията и това първоначално да предизвиква насмешка у някои. Сигурно си спомняте и как първо ВОЛЯ от тази трибуна заговори за COVID-19 и попита дали държавата ни е готова да се сблъска с опасността, която по това време беше на един пътник разстояние от Китай. И тогава имаше подхилкване в някои части на тази зала, но само месец по-късно страната ни попадна в тази пандемия и беше обявено извънредно положение. Може би подобна насмешка е предизвикала и идеята ни за намаленото ДДС на фитнесите, като този път на новите вносители им трябваше само два месеца и половина, за да припознаят тази идея. От ВОЛЯ и този път няма да воюваме за това чия е идеята. Важното е тя да се осъществи, защото мярката ще стимулира повече хора да спортуват, да живеят здравословно и да имат силна имунна система. В този смисъл това е част от превенцията за здравето на българите, а то е от национално значение. Колеги от „Обединени патриоти“, виждаме, че следите зорко работата ни. Един съвет: ако Ви трябват идеи, казвайте си! Бързате да усвоите идеите ни като европейски средства – бързо и на всяка цена. ВОЛЯ има много, и то полезни и за хората, и за бизнеса.

в ПГ): Благодаря Ви, госпожо Председател. Тази процедура касае и Вас и аз ще Ви призова да вземете нещата в ръце и да осъществите необходимото за съгласуване в Народното събрание по отношение на идея на партия „Атака“, която лансираме в обществото от дълго време насам. Крайно време е българското общество, българските институции да реагират. Това е въпросът за „Света София“ в Константинопол, която, всички знаете, беше превърната отново в джамия. Няма да излагам аргументи и да се обосновавам защо това е цивилизационен избор и каква е ролята на нас, българите, в това отношение. Искам да Ви уведомя, че днес минах през всички парламентарни групи. Връчих им Проекторешение с мотиви, с което призовавам и Външното министерство да вземе позиция по въпроса пред турската страна. То е примерно,

Защо, господин Адемов, реагирате негативно? Какво лошо има в това? Да го обсъдите и Вие, да имате позиция. Освен това господин Цонев е богослов и мисля, че той няма по-различна позиция от всички в залата. Считам, че начинът, по който лидерите или представляващите парламентарните групи приеха моето предложение, е крайно позитивен и има почва и място това да бъде направено. Освен парламентарния въпрос, който в петък зададох на госпожа Захариева и прозвуча в пленарната зала, и мнението на отделни политически сили в България по темата, досега няма официална позиция от страна на държавна държавна институция по темата. Госпожо Председател, моля Ви в рамките на Вашите правомощия да осъществите действия, с които да бъде съгласувано мнението и евентуално волята на политическите сили в парламента, да се вземе позиция по тази тема и да бъде възложено на Външно министерство да реагира по съответния начин. Това ще бъде от полза за Министерството на външните работи. В разговор с госпожа Захариева аз останах с впечатление, че на нея като министър представител на българската държава би ѝ било в услуга парламентът да ѝ даде възможности и своята подкрепа, за да реагира адекватно. Благодаря Ви.

от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата на партия ГЕРБ. С Решение № 1843-НС от 16 юли 2020 г. на ЦИК, на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е обявила за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, следващия в кандидатската листа на партия ГЕРБ под № 8 Калин Любенов Вельов до завръщане на избрания за министър народен представител Владислав Горанов. С освобождаването на Владислав Горанов

се прекратили. С оглед на обстоятелството, че пълномощията на Владислав Иванов Горанов като народен представител са прекратени поради подаване на оставка, за народен представител следва да бъде обявен Калин Любенов Вельов, който е следващият в кандидатската листа на партия ГЕРБ. На основание чл. 57,

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

Колеги, продължаваме с работата. Първа точка от днешния дневен ред:

Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласували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

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) Общинските съвети: 1. определят общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с установените потребности на общинско ниво и приоритетите на държавната политика; 2. възлагат предоставянето на социални услуги, които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет,

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков – оттеглено в хода на дискусията. Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

„Задължение при поискана подкрепа от дете Чл. 87. (1) Когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, доставчикът е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“ и родителите, настойника или попечителя на детето. (2) Когато детето не предостави на доставчика информация за родителите, настойника или попечителя си, те се уведомяват от дирекция „Социално подпомагане“.“ Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Галя Желязкова и Калин Вельов за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип

и на стандартите за качество на предоставяните услуги;“. 2. Създава се нова т. 7: „7. да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, мнението им за спазването на техните права, както и за качеството и ефективността на ползваните от тях социални услуги.“

(5) До приемането на правилника за прилагане на закона: 1. насочването на всички лица за ползване на социални услуги по ал. 2, т. 1 се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“ чрез изготвяне на писмена предварителна оценка по чл. 73, ал. 2 с участието на лицето в 20-дневен срок от заявяване на желание за ползване на услуга; 2. индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицата, които желаят да ползват социални услуги, се изготвят по досегашния ред преди подписване на договора по чл. 85; 3. кметовете на общини писмено заявяват искания в Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги по ал. 2, т. 1, като представят документите и информацията, изисквана по досегашния ред, с изключение на решение на общинския съвет;

До създаването на регистъра по чл. 162 Агенцията за социално подпомагане поддържа регистъра на доставчиците на социални услуги. (5) Започналите и неприключени до влизането в сила на закона общински конкурси за възлагане на управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, се довършват по досегашния ред.“

До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги инспекторатът към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрола по чл. 31, ал. 2 от Закона за социално подпомагане в редакцията до влизането в сила на закона при досегашните условия и ред.“

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 27а. (1) Заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по чл. 27, ал. 1, включително в случаите на спешно настаняване извън семейството, подлежи на предварително изпълнение по силата на закона, но може да се обжалва от родителите на детето в 14-дневен срок от съобщаването.

в съда. (4) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс за отстраняване на нередовност на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Съдът определя срок за извършване на съответното процесуално действие, който не може да е по-кратък

Административното дело се прекратява, ако преди постановяване на решението е налице влязло в сила решение по чл. 28, ал. 4 за настаняване на дете по съдебен ред.“ 3.

Изказвания? Не виждам. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Милко Недялков.

Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 23 юли 2020 г., проведе изслушване на предложените кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт,

доктор Хасан Адемов припомни основните точки от Процедурните правила за провеждане на изслушването. Той отбеляза, че са спазени изискванията на глави I, II и III от Процедурните правила, проверени са

по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В отговор е получено писмо от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност

С писмо до госпожа Миглена Везиева – директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Народното събрание, председателят на Комисията поиска да бъде извършена проверка за установяване, че кандидатът за подуправител на Националния осигурителен институт не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер. В отговор беше получено писмо, че кандидатът не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер. Беше направен извод, че кандидатът за подуправител на Националния осигурителен институт отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и Процедурните правила за заемане на съответната позиция, за която е предложен. Във връзка с това кандидатът следва да бъде допуснат до изслушването, което се проведе в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и се излъчи в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. За подуправител на Националния осигурителен институт е издигната кандидатурата на госпожа Весела Николова Караиванова-Начева. Кандидатурата е предложена от народните представители Даниела Дариткова, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Менда Стоянова, Борис Ячев, Красимир Ципов, Валентин Касабов, Клавдия Ганчева и Емил Тончев. Кандидатурата на госпожа Весела Караиванова бе представена от народния представител от парламентарната група на ГЕРБ госпожа Светлана Ангелова. Весела Караиванова-Начева е завършила висше икономическо образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводна отчетност“. Професионалния си път започва през 1989 г. като икономист. В периода от 1992 г. до 2004 г. последователно заема различни длъжности в данъчната администрация. Народен представител в 39-ото Народно събрание. Член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, парламентарната Комисия по земеделие и гори и Временната парламентарна анкетна комисия

От месец април 2011 г. до месец юни 2016 г. госпожа Караиванова съвместява функциите на директор на фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“, наред с изпълнението на основните си задължения като подуправител на НОИ. Компонентен лидер е по проект „Провеждане на оптимизация в държавните институции“, член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, член на Консултативния съвет на Националната агенция за приходите, член на Националния съвет за закрила на детето. Съобразно Процедурните правила кандидатката за подуправител на Националния осигурителен институт представи своята концепция. Кандидатът за подуправител на Националния осигурителен институт госпожа Весела Караиванова представи концепцията си за развитие на института в периода 2020 – 2024 г. Тя започна представянето си с това, че Националният осигурителен институт е администрация, на която по силата на Кодекса за социално осигуряване е възложено управлението на държавното обществено осигуряване. Има важни функции и по отношение администрирането на Учителския пенсионен фонд, както и за административното, техническо, правно и счетоводно осигуряване на дейността на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Институтът отговаря за близо 10% от брутния вътрешен продукт на България. Този мащаб на дейността ѝ изисква огромна отговорност за ефективно, ефикасно и законосъобразно управление на този публичен ресурс. Предпоставка за това е стабилността на работеща организация, подчинена на принципите на: - отчетност пред обществото; - прозрачност в резултатите; - приемственост и предвидимост в действията; - трипартизъм и участие на гражданите в управлението; - динамичност и приспособимост към промените.

да осигурява достъпно и качествено административно обслужване; да направи възможно електронното осигуряване; да се превърне в лидер в противодействието на осигурителните измами; да остане сигурен и надежден партньор в национален и международен план; да прояви активност при прехода от национална валута към еврото. Тази визия може да бъде постигната чрез инструментите на сигурност и приемственост, законосъобразност, отчетност, добро финансово управление, динамизъм и гъвкавост, прозрачност и трипартизъм и участие на гражданите в процесите. Весела Караиванова се спря обстойно върху всеки един от приоритетите на визията за дейността. По отношение на превръщането на Националния осигурителен институт в престижно място за работа тя заяви, че има готовност да предложи програми за приемственост на ключови длъжности и обучителни програми със специфично за работата на Националния Служителите в Института трябва да работят в отговорни и безопасни условия на труд, да се придържат към високи етични стандарти и да бъдат ангажирани със социално значими каузи. Що се отнася до осигуряването на достъпно и качествено административно обслужване, според госпожа Караиванова то може да се случи чрез въвеждане в пълнота на общите стандарти на административното обслужване; намаляване броя на посещенията на гише; въвеждане на специфични стандарти за качеството на административното обслужване; разширяване и обогатяване на формите на обслужване на граждани Контактния център и разширяване на каналите за споделяне на удовлетвореността на потребителите на услуги. По отношение на въвеждането на електронното осигуряване госпожа Караиванова отбеляза, че то е възможно, институт се трансформира в цифрова организация, като се разработи нова политика за киберсигурност и защита на информацията и като се разработи политика за управление на информацията и знанието. Весела Караиванова обърна особено внимание на превръщането на Националния осигурителен институт в лидер в противодействието на осигурителните измами. Тя каза, че е необходимо да бъде разработен стратегически план за идентифициране, превенция и отстраняване на грешки и осигурителни измами. Тази стратегия ще се позове на няколко елемента, а именно: унифициран подход; управление на риска; партньорство и координация; отчетност; използване на големи данни и аналитични техники

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане за надграждане на националната система за електронен обмен на данни за социалната сигурност чрез партньорство с дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и чрез активно участие в международните процеси в областта на социалното осигуряване, партньорство с други други осигурителни институции. Що се касае до стратегическата инициатива за въвеждането на еврото като единна валута в България и администрирането на осигурителната система като част от тази инициатива, госпожа Караиванова заяви, че има готовност да се включи в екипите, които ще адаптират счетоводните системи, документи и стандарти, ще адаптират информационните системи и ще преизчисляват сумите по разпорежданията. В проведената дискусия бяха зададени въпроси от народните представители Виолета Желева, Хасан Адемов, Надя Клисурска и Калин Поповски.

и за то управление на публичния ресурс. Това не би било възможно без взаимодействието с останалите институции – Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването – по отношение на инвалидните пенсии, Националната агенция за приходите, Инспекцията по труда и Агенцията по заетостта – по отношение на фиктивните форми за заетост, които все по-често се наблюдават. В концепцията си госпожа Караиванова е заложила няколко подхода по отношение на контрола. На първо място е унифициране на подхода, тоест методологията по отношение на прилагане на обстоятелствата по взимане на решения за изпращане на обезщетенията във всяко едно териториално поделение да бъде единна, тя да бъде синхронизирана със съдебните решения, които са излезли във връзка с това. На второ място е управлението на риска. Той трябва да бъде анализиран и идентифициран. Управлението на риска е заложено като самостоятелен стратегически документ и ще се извършва чрез вътрешния одит, чрез одитните пътеки и доброто финансово управление. Доктор Хасан Адемов зададе въпрос, свързан с развитието на човешките ресурси, тяхната квалификация и преквалификация: ще станат ли дейностите и службите в Националния осигурителен атрактивни за качествени кандидати, а не за такива, които трудно се справят със задълженията си? В отговора си госпожа Караиванова подчерта, че развитието на човешкия фактор е изключително важен в институция,

Служителите на Института имат институционална принадлежност, те са корпоративно социално отговорни, включват се в различни социални инициативи и имайки и подкрепа от ръководството, те създават качествени продукти продукти в своята дейност. Народният представител Надя Клисурска зададе въпрос, който се отнася до реорганизирането на процесите по време на кризата с коронавируса: как се е отразила тази криза на потребителската удовлетвореност и бил ли е затруднен достъпът до услуги за гражданите? Весела Караиванова заяви, че формите, които са установени за комуникация между гражданите и Националния осигурителен институт, са били няколко. Електронната форма е само една от тях. В изнесени работни места и в териториалните структури на Националния осигурителен институт пенсионерите са можели да подават във всеки един момент своето заявление за отпускане на пенсия, да го изпращат по пощата заедно със съответните документи. институт по време на коронавируса не са спирали работа. Много силно е била използвана контактната форма на Контактния център чрез Български пощи за връзка с Националния осигурителен институт.

Доктор Калин Поповски зададе въпрос, свързан с издаването на болнични листове за карантина във връзка с COVID пандемията и има ли преразход в бюджета на държавното обществено осигуряване заради това. Какви средства трябва да бъдат заложени в новия бюджет, за да се отговори на разрастването на кризата с коронавируса? Госпожа Караиванова отбеляза, че в момента болничните листове общо за карантина, в това число и за COVID за периода 13 март – 22 юли са 23 400 броя. Броят на болничните листове само за COVID е 10 499. Общият брой на болничните плюс тези, които включват карантина, е 790 869. В цифрово изражение това е с 20,7% увеличение на разхода за временна неработоспособност. Средствата за следващата година са предвидени. Госпожа Караиванова каза, че в рамките на предварителните отчетни данни, като се изключат болничните листове, издадени за карантина – дали поради COVID или друг тип заболявания, които предполагат карантина, броят на болничните листове за изминалите 6 месеца на годината е намалял чувствително с 265 хиляди, което има своето отражение и във финансов аспект. След приключването на дискусията с народните представители председателят на Комисията доктор Хасан Адемов обяви, че в Комисията по труда, социалната и демографската политика не са получени въпроси от неправителствени организации и медии, както и становища по предложената кандидатура за подуправител на Националния осигурителен институт. В края на дискусията председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика припомни, че във връзка с Глава пета, т. 9 от Процедурните правила Комисията ще изготви по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за доклад от изслушването и към него ще се приложи проект на решение за избор на подуправител на Националния осигурителен институт. След приключване на дискусията и въз основа на изслушването Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да разгледа, обсъди и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание кандидатурата на госпожа Весела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

за Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание предлагаме за подуправител на Националния осигурителен институт кандидатурата на Весела Николова Караиванова-Начева. Весела Караиванова-Начева е завършила висше икономическо образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводна отчетност“. Професионалния си път започва през 1989 г. като икономист. В периода от 1992 г. до 2004 г. последователно заема различни длъжности в данъчната администрация. Била е избрана за народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание от 17. МИР – Пловдив-област. Избрана е за подуправител на Националния осигурителен институт през 2005 г. и е преизбрана през 2009 г. и 2016 г. с решение на Народното събрание. От месец април 2011 г. до месец юни 2016 г. госпожа Караиванова съвместява функциите на директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ наред с изпълнението на основните си задължения като подуправител на Била е член на Управителния съвет на Държавен фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, член на Консултативния съвет на Националната агенция за приходите, член на Националния съвет за закрила на детето. Като подуправител на Националния осигурителен институт госпожа Караиванова е била отговорна за създаването на нови структури. институт насочва усилията си към последователност на процесите, отговорност, ефективност за постигане на устойчиви във времето резултати, основани на прозрачност и законност. По време на работата си въвежда добри практики и модели, както и процедури за разглеждане на сигнали и жалби и подпомага оптимизацията на дейността на Института. Утвърждава се като професионалист, който познава структурата и способства за усъвършенстване на междуинституционалните взаимоотношения. Поддържа добра и бърза комуникация с народното представителство, неправителствените организации, работодателските и синдикалните организации. Всичко изложено до момента ни дава основание да предложим госпожа Весела Караиванова-Начева за длъжността „подуправител“ на Националния осигурителен институт. Същата притежава високи професионални и нравствени качества, като консолидира и обществено признание, поради което считаме, че отговаря на изискванията за избор по реда на Вътрешните правила. Благодаря.

Уважаеми народни представители, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за доверието, благодаря за подкрепата и за номинацията! Тази подкрепа изключително много задължава. Вълнувам се, защото от 2005 г. до момента, а и в следващия си мандат осигурителен институт аз съм се ръководила и ще продължавам да се ръководя от четири основни принципа: приемственост, сигурност,

Ръководството на Националния осигурителен институт и в момента – с управителя и подуправителя, гарантира законосъобразното изпълнение на политиките на правителството в изпълнението на дейностите, които администрираме, и управлението на публичния ресурс, който е 10% от брутния вътрешен продукт. Тук е мястото да Ви уверя, че един успешен ръководител не би бил такъв, ако зад себе си няма армията

и експертна помощ ръководството е успешно. Доверието, което има в Народното събрание и във Вас, като народни представители в институцията, е изключително важно за институционалната сигурност. Благодаря Ви, ще работим да оправдаем доверието! Благодаря Ви!

народният представител Ирена Димова и група народни представители. Законопроектът е приет на първо гласуване на 17 юли 2020 г. Заповядайте да представите Доклада. Уважаеми господин Председател! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и доктор Петя

залата. Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, представете Доклада. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност“, № 054-01-70, внесен от народния представител Ирена Димова и група народни представители на 10 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2020 г. – второ гласуване“. „Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Предложение от народните представители

„в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от предходните разпоредби на Закона за устройството на територията, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройството на територията“ се заличават; б) точка 1 се изменя така: „1. копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Създава се чл. 144а: „Чл. 144а. (1) Независимият оценител изготвя оценителски доклад и в тридневен срок го предоставя на възложителя по чл. 144, ал. 3, който със заповед определя комисия за проверка на изпълнението. (2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за: 1. извършване на проверката на изпълнението по ал. 1 и на изготвения оценителски доклад; доклад; 2. съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в наредбата по чл. 109. 109. (3) Комисията по ал. 1 в срок до 5 дни от извършване на проверката изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване. (4) Въз основа на становището на комисията възложителят: 1. приема оценителския доклад; 2. връща оценителския доклад с указания за цялостно или частично преработване. (5) Когато оценителят откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител. (6) В случаите по ал. 5, когато извършването на оценката е възложено на друг оценител, се прилага процедурата по ал. 1 – 4. (7) Когато оценителят по ал. 6 откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а обезщетението се определя от комисията по ал. 1.“

Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1, в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.“ Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение „Заключителна разпоредба“, както и предложението на Комисията за създаване на нов § 7 с текст по Доклада на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Благодаря, уважаеми господин Председател. Преди това моля за процедура за допуск в залата на господин Даниел Инджиев – заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Подлагам на гласуване предложението за допуск. Гласували

предложението за допуск. Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Инджиев, ако обича, да заповяда на своето място в ложата на Народното събрание.

внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г. На свое заседание, проведено на 22 юли 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г. На заседанието присъстваха: от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет: господин Даниел Инджиев – заместник-председател, и госпожа Анна Джамбазка-Кирова – началник на отдел „Качество на процедурата“ в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“; от Българския хелзинкски комитет: госпожа Илиана Савова директор на Програмата за правна защита на бежанците; от Института за пазарна икономика: госпожа Екатерина Баксанова – правен експерт. Законопроектът беше представен от господин Инджиев, който посочи, че с него се прецизира националното законодателство в областта на международната закрила в съответствие с препоръките на Европейската комисия и се осигуряват необходимите процедурни гаранции на търсещите международна закрила чужденци, предвидени в Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (Приемателна директива) и Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (Процедурна директива). Със Законопроекта се променя концепцията за „сигурна трета държава“, като се предвижда произходът на чужденец от такава държава е основание за отхвърляне на молбата, а не причина за прекратяване на производството, както е по досегашния ред. В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила. Подробно се разписват основанията за прекратяване на производството за предоставяне на международна закрила, като същевременно се предвижда съдебен контрол на отказа и се гарантира, че при разглеждане на молбата ще се изследват всички относими факти

от прекратяването и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето. Проектът на закон прецизира разпоредбите за установяване принадлежността на чужденец, търсещ международна закрила, към уязвима група или група със специални потребности чрез идентификация и оценка на потребностите и създаването на план за подкрепа. В съответствие с Процедурната директива се доразвиват процедурите по отнемане на международна закрила, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец или хуманитарен статут, чрез провеждането на нарочно производство при спазване на всички процедурни гаранции, включително осигуряването на съдебен контрол. С предложените промени се обезпечава информираността на получилите закрила лица относно задължението им да уредят престоя си на територията на страната и се допълват източниците за черпене на информация за държавите по произход. В съответствие с принципа за бързина и процесуална икономия са предвидени промени в производствата за определяне на държавата, компетентна да разгледа молбата за предоставяне на международна закрила, и процедурите по извършване на проверка на доказателствата. Госпожа Савова представи становището на Българския хелзинкски комитет, с което се одобряват въведените със Законопроекта стандарти в областта на международната закрила. На въпрос на народния представител Димитър Лазаров относно представителството на малолетен или непълнолетен чужденец, господин Инджиев посочи, че упражняването на функцията на представител на непридружен малолетен или непълнолетен кандидат за международна закрила ще се възлага на адвокат, регистриран в Националното бюро за правна помощ, и ще се осъществява до настаняването на лицето при негов родител, настойник или попечител. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 21 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г.“ запознаване на Народното събрание с Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта давам думата лично на председателя на Комисията господин Славчо Атанасов! (Весело Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 22 юли 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27,

Анна Джамбазка-Кирова – началник на отдел „Качество на производството“ при дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“. Законопроектът беше представен от господин Даниел Инджиев, който отбеляза, че основната цел на така предложения законопроект е изменения в Закона за убежището и бежанците и привеждането му в съответствие с изискванията на европейското законодателство и с препоръките на Европейската комисия по две наказателни процедури, които са открити срещу Със Законопроекта се изчистват всички препоръки, които Комисията е отправила към страната ни. Най-същественото изменение е свързано с представителството на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, поискали международна закрила в България, да се представят от адвокати от регистъра на Националното бюро за правна помощ, а не от представители на общините, както е към момента. Причината за това е недостатъчният брой на служителите от общинските администрации и липсата на необходимите познания, умения и опит за работа с непридружени деца – чужденци. От друга страна, подготовката, която имат адвокатите, представляващи непридружените деца, ще им помогне при изпълнение на задълженията им. Със Законопроекта се спестява една допълнителна процедура за назначаване на процесуален представител на тези деца в самото административно производство, при което адвокатът ще изпълнява едновременно ролята и на процесуален представител, и на представител като цяло на непридружените деца. Другата част от промените са свързани с чисто практическото прилагане на Закона. Предлагат се да бъдат прецизирани процесуалните разпоредби, свързани с провеждане на процедурата, така че в условията на засилен миграционен натиск да могат да се спестят процесуални действия, но без да се гарантира качеството на окончателните индивидуални административни актове. Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдебното обжалване и свързани с прилагането на така наречения Дъблински регламент. Вносителят счита, че с приемането на тези промени ще бъдат изпълнени препоръките на Европейската комисия, което ще доведе до прекратяване на наказателните процедури срещу Република България. По Законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция за закрила на детето, което подкрепя промените и счита, че че те биха довели до гарантиране на правата и интересите на децата мигранти. В резултат на проведената дискусия и въз основа на проведеното гласуване със 17 гласа и 1 глас „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по вероизповеданията и правата на човека относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г. На редовно заседание, проведено на 23 юли 2020 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г. На заседанието присъстваха представители на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет: господин Даниел Инджиев – заместник-председател, и госпожа Анна – началник-отдел „Качество на производството“. Законопроектът беше представен от господин Даниел Инджиев. Той изтъкна обстоятелството, че срещу Република България има образувани две наказателни процедури във връзка с транспонирането и прилагането на Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (Приемателна директива) и Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (Процедурна директива). Със Законопроекта се цели отстраняване на пропуските в националната система за предоставяне на международна закрила чрез прецизиране на разпоредбите на закона в съответствие с препоръките на Европейската комисия. Основните промени са насочени към представителството на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, подали молба за международна закрила в Република Предвижда се упражняването на функцията на представители на непридружените кандидати за закрила да се възлага на адвокати от Регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ. По този начин ще се постигне бързина и ефективност при назначаването на представител, процесуална и финансова икономия и ще отпадне необходимостта от провеждането на допълнителни дейности за ангажиране на правна помощ. Господин Инджиев изтъкна, че са предвидени и промени в процедурата за международна закрила, които ще гарантират нейната ефикасност в условията на засилен миграционен натиск. С цел подобряване на административния контрол по отношение на лицата с предоставена международна закрила е предвидена разпоредба относно задължението им в срок до 30 дни след вписване в регистъра на населението да подадат заявление за издаване на български лични документи. Посочи се, че с внесения законопроект ще бъдат напълно изпълнени изискванията и препоръките на Европейската комисия. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Красимир Велчев и Чавдар Велинов. Те изразиха подкрепата си за Законопроекта, като се обединиха около идеята, че част от предложените изменения са особено важни, защото са в интерес на една от най-уязвимите групи лица, търсещи закрила – непридружените деца. Народните представители подчертаха и необходимостта от приемането на Законопроекта във връзка с изпълнението на препоръките на Европейската комисия и прекратяване на откритите процедури за нарушение. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците,

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 15 юли 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Даниел Инджиев – заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Причините, които налагат приемането на предложените изменения и допълнения, са продиктувани от необходимостта да се преразгледа и прецизира националното законодателство в областта на международната закрила с оглед на осигуряване и гарантиране в по-голяма степен на бързината, ефикасността на провежданите по реда на Закона производства. От страна на Европейската комисия са установени пропуски в националната система за предоставяне на международна закрила, които са свързани с непълно и непрецизно транспониране на конкретни разпоредби от европейското законодателство. Критиките на Комисията са насочени основно към осигуряване на правните и процедурни гаранции на търсещите закрила чужди граждани в по-голяма степен с фокус върху чужденците, принадлежащи към уязвима група, и в частност по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни деца. В частта, свързана със задължения за общините, с Проекта се предвижда нова редакция относно представителството на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, подали молба за международна закрила в една от най-съществените критики на Европейската комисия към националната система за международна закрила е по отношение на защитата на най-добрия интерес на непридружените деца, кандидати за закрила. Съгласно действащата разпоредба на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който е на територията на се назначава представител от общинската администрация, определен от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Комисията излага съмнения относно ефективността на действащия механизъм за представители в производството по международна закрила, като отбелязва недостатъчния брой на служителите общинските администрации и липсата на необходимите познания, умения и опит за работа с непридружени деца – чужденци. По предложение на Националното бюро за правна помощ Законопроектът предвижда упражняването на функцията на представители на непридружените кандидати за закрила да се възложи на адвокати от Регистъра за правна помощ на бюрото. По този начин ще се постигне бързина и ефективност при назначаването на представител, както и процесуална и финансова икономия. Ще отпадне необходимостта от провеждането на допълнителни действия и процедури за ангажиране на правна помощ и ще се осигури изискуемият стандарт за наличие на нужните знания и умения за изпълнението на тази функция. С предложената редакция в тази част на Закона се допълват процедурни гаранции в съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, предвидени в Процедурната директива, и се отговаря на препоръките на Европейската комисия да се доразвият разпоредбите относно представителството на тази уязвима група кандидати за закрила. Предвижда се непридруженото дете да се информира незабавно за назначения си представител. Регламентирани са задълженията на представителя, като има изискване същият да притежава необходимите познания, да подпомага детето в процедурата по предоставяне на международна закрила, включително да информира детето за смисъла и евентуалните последствия от личното интервю и при необходимост – как да се подготви за същото. Предвижда се още, че представител не може да бъде лице, чиито интереси са в конфликт или биха могли евентуално да бъдат в конфликт с интересите на непридруженото дете. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална Благодаря, господин Веселинов. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Режим на гласуване.